В чл. 65, ал. 1 да се измени както следва: „Чл. 65 (1) Кандидатите или участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние и техническите способности.” 2. В чл. 65, ал. 2, ал. 4, ал. 5 и

Третите лица следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет. За трети лица, които получават повече от 10 на сто от стойността на поръчката следва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.”

да се позоват на капацитета на трети лица независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. (2) По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. (3) Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. (4) Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. (5) Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по ал. 4. (6) В условията на процедурата възложителят може да предвиди изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата

по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 66: „Подизпълнители Чл. 66. (1) Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. (2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. (3) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по ал. 2. (4) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. (5) Разплащанията по ал. 4 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок му. (6) Към искането по ал. 5 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. (7) Възложителят има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. (8) Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на поръчката. (9) възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. (10) При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. (11) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. (12) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 11.” „Раздел III – Деклариране на лично състояние и съответствие с критериите за подбор.”

Чл. 67. (1) При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. (2) Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по ал. 1. (3) Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. (4) Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. (5) Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в

да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. такива. (7) Алинея 6 не се прилага при възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение, сключено с един участник, в което са определени всички условия. (8) Възложителят няма право да изисква документи, които: 1. вече са му били предоставени или са му

„Чл. 68. (1) За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени В тези случаи възложителят не може да отстрани кандидата или участника от процедурата или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил някой от изискуемите документи, при условие че съответните обстоятелства се доказват от представеното удостоверение или сертификат. (2) За всяка конкретна процедура възложителят може да изиска допълнително удостоверение, свързано с плащането на социалноосигурителни вноски и данъци, независимо от представеното от кандидата или участника удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти, освен в случаите по чл. 67, ал. 8. (3) Информацията, която може да бъде извлечена от регистрация в официални списъци или сертифициране,

признава еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. (5) Възложителите са длъжни да приемат удостоверения за регистрация или сертификати, издадени от органи, установени в

„Официални списъци на одобрените стопански субекти и сертифициране от органи Чл. 69. (1) Министерският съвет може да определи органи или лица, които създават и поддържат официални списъци на одобрени стопански субекти за определени дейности или сертифициращи органи за сертифициране на стопански субекти за съответствие с технически спецификации. (2) Условията за вписване в списъците по ал. 1 трябва да са съобразени с изискванията на чл. 54-64. (3) За регистрация на лица от други държави членки в списъците по ал. 1 или за тяхното сертифициране от органите по ал. 1 не се изискват допълнителни доказателства, различни от исканите

неверен превод, или за тотално заличаване на разликата между така наречения „подизпълнител” и „трето лице”.

В чл. 65 обаче се казва, че тези трети лица трябва да изпълняват, веднага Ви акцентирам върху ал. 2 – „по отношение на критериите, свързани с образованието, професионалната квалификация, професионалния опит, кандидатите или участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако тези лица ще изпълняват строителството или услугите”. третите лица само Ви дават нещо. От тях можете да наемете техника, от тях можете да наемете определени включително лица, които имат съответната квалификация, но те по никакъв начин не изпълняват строителството или услугите. Защото ако те ги изпълняват, ще бъдат подизпълнители. На второ място, ще Ви обърна внимание на ал. 4. Третите лица следва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Това е абсолютно погрешно. То е доктринално погрешно. Когато наемате техника или използвате чужд опит чрез негови работници или специалисти, Вие просто давате нещо. Вие не ставате подизпълнител, следователно не трябва да отговаряте на никакви такива допълнителни условия. На допълнителните условия, поне досега, а навсякъде по света отговарят само изпълнители и подизпълнители. Това тотално заличаване на границата между „трето лице” и „подизпълнители” най-вероятно се дължи – не съм изследвал лингвистичните способности на подготвителите, не бих казал „вносителите”, но на подготвителите на този нескопосан превод, но ми се струва, че става дума за грешка в превода.

добронамереност на този Закон за по-лесно възлагане на обществени поръчки. Като че ли изобщо по-лесното даване на обществени поръчки е някаква цел! Това не може да бъде никаква цел. Там се казва, че кандидатите или участниците могат, „когато е целесъобразно”, уважаеми колеги, „за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и квалификацията”. Още веднъж, тук, в основата, в основния член, в ал. 1, се прави тази тотална грешка да се заличи границата между „подизпълнител” и „трето лице”, да не говорим за фразата „когато е целесъобразно”. Какво значи „когато е целесъобразно”, колеги? Кой преценява кога е целесъобразно и кога не е? е? Кой е този възложител на света, на който звездите му говорят отгоре и му казват – това е целесъобразно, това не е? Нека спрем с тези идиотии в този текст и този Закон.

ГЛАВЧЕВ: Няма други изказвания. Закривам разискванията.

Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложение на народния представител Георги Кадиев, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Чл. 70. (1) Обществените поръчки се възлагат въз основа на икономически най-изгодната оферта. (2) Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на един от следните критерии за възлагане: 1. най-ниска цена; 2. ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително разходите за целия жизнен цикъл; 3. оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. (3) Избраният критерий за възлагане по ал. 2 се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес и в документацията за обществена поръчка. (4) Показателите, включени в критерия по ал. 2, т. 3 могат да съдържат: 1. измерител на качество, включително технически параметри, естетически и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, социални, екологични и иновативни характеристики и иновативни търговски техники и условия; 2. организация и професионална компетентност на персонала, на когото е възложено изпълнението на поръчката, когато качеството на ангажирания с изпълнението на поръчката персонал може да окаже съществено влияние върху изпълнението на поръчката, или 3. обслужване и поддръжка, техническа помощ и условия, като дата на изпълнение, начин и срок на изпълнение или срок на завършване. (5) Показателите, включени в критериите по ал. 2, трябва да са свързани с предмета на поръчката. Те могат да съдържат фактори, които се отнасят до всеки етап от жизнения цикъл на строителството, доставките или услугите, независимо че тези фактори не се отнасят до характеристиките, посочени в техническите спецификации. Те не трябва да дават неограничена свобода на избор и трябва да гарантират реална конкуренция. (6) Когато критерият за възлагане включва повече от един показател, възложителят определя в обявлението или поканата за потвърждаване на интерес и в документацията за обществена поръчка относителната тежест на всички показатели, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в Възложителят може да определи минимално и максимално допустимите стойности на количествените показатели. (7) В документацията възложителят посочва методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки 1. да дава възможност да се оцени нивото на изпълнение, предложено във всяка оферта, в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации; 2. да дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения

показатели, които са количествено неопределими, се посочва начинът за тяхното оценяване от комисията с конкретна стойност чрез експертна оценка. (8) В надлежно обосновани случаи платимата цена или разходите могат да бъдат фиксирани. В тези случаи оценката се основава единствено на показателите, свързани с измерване на качеството. (9) При обществена поръчка с обект проектиране и изпълнение на строителство показателите за оценка трябва да включват характеристики, относими към всяка от двете дейности. (10) Не се допуска включването на показатели за оценка, които отчитат времето за извършване на плащанията (отложено или разсрочено плащане) или оценяване на размера или отказа от авансово плащане, когато се предвижда предоставяне на аванс. (11) Когато цените на стоките или услугите – предмет на обществена поръчка, са обект на регулиране, кандидатите или участниците могат да предлагат различни цени, само когато това не нарушава политиката на регулиране на тези цени. (12) Възложителите нямат право да включват критерии за подбор като показатели за оценка на офертите.”

Разходите за целия жизнен цикъл включват цена на продобиване и един или повече от посочените по-долу разходи: 1. разходи, които се поемат от възложителя или други ползватели, като: а) разходи за използване, като потребление на енергия и други ресурси; б) разходи за поддръжка; в) разходи в края на експлоатационния период, като разходи за събиране и рециклиране; 2. разходи, свързани с екологични фактори по отношение на продукта, услугата или строителството по време на целия им жизнен цикъл, при условие че стойността им може да бъде определена и проверена; тези разходи могат да бъдат свързани с емисии на парникови газове и други вредни емисии или със смекчаване на последиците от изменението на климата. (2) Когато възложителите предвиждат оценка на разходите за целия жизнен цикъл, те посочват в документацията за обществената поръчка данните, които трябва да бъдат представени от участниците, и начина за определяне на оценката. (3) Когато се оценяват разходи, свързани с екологични фактори, начинът за определяне на тяхната оценка трябва да отговаря на следните условия: 1. да се основава на недискриминационни критерии и да дава възможност за обективна проверка; когато начинът е разработен за конкретната поръчка, чрез него не следва да се дава необосновано предимство на едни лица и да се поставят други в неравностойно положение; 2. да е достъпен за всички заинтересовани лица; 3. изискваните от възложителя данни да могат да бъдат предоставени от страна на участниците при полагане на разумни усилия, включително когато те са от трети страни, които са страна по Споразумението за държавни поръчки (СДП) към Световната търговска организация или са страна по други международни споразумения, с които е обвързан Европейският съюз. съюз. (4) Когато даден метод за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл е задължителен съгласно законодателен акт на Европейския съюз, възложителите са длъжни да използват този метод. (5) При възлагане на обществена поръчка за доставка на пътни превозни средства по Приложение № 11 за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл възложителите

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Моето предложение е в чл. 70, ал. 2 да променим градацията на критериите, по които става възлагането на обществените поръчки. Досега в България преобладаващият критерий беше най-ниска цена. Само че ние сме свидетели, че този критерий, поне през годините се доказа, не е най-добрият критерий. Невинаги най-ниската цена означава най-качествено и най-евтино строителство. В този смисъл обикновено разсъждението ми е в областта на строителството, защото то е нещо, което остава видимо и най-много касае живота на обществото. По отношение на това, което е било досега, би трябвало да се поучим от опита, който сме имали. Той е горчив опит. Научихме се да усвояваме европейски фондове. Крайно време е да се научим да ги усвояваме освен количествено – и качествено, тоест ние да преминем от от интензивно усвояване на европейските фондове, към по-друго усвояване, което да включва и съответното качество. Досегашният екстензивен подход, защото екстензивен подход означава подход, при който ние залагаме на количеството, но не обръщаме внимание на качеството, практически не е най-добрият. Много пъти сме свидетели как фирми, спечелили по този критерий – най-ниска цена, а след това с помощта на допълнителни споразумения, анекси към договора, цената излиза по-скъпа даже и от най-високата оферта, която е била отхвърлена по време на конкурса. Затова, ако действително това е преводът от Европейската директива, аз лично се учудвам. Надали в Европа тази порочна практика на най-ниската цена е на първо място, защото една държава, която е осъзнала грешката си по отношение на направените досега търгове, при всички случаи би трябвало да предпочете оптималното съотношение между качество и цена. И по този начин да избегне този досега прилаган екстензивен подход. Затова моето предложение е: на първо място да дойде критерият оптимално съотношение качество – цена. Не че тя е задължителна за конкретния възложител това да бъде така, но все пак да е знак към Европа, че ние имаме амбицията

Затова аз предлагам да приемете моето предложение. Благодаря, госпожо Председател. Колега Андреев, взимам реплика, защото Вие изрекохте една голяма неистина във Вашето изказване и тя се състои в това, че, видите ли, ние сме се били научили да усвояваме европейски средства. Това не е вярно. Годините и практиката сочат, че много от тези, така наречени „усвоители” на европейски средства, се научиха да присвояват европейски средства. Затова взимам реплика – за да се коригирате. Ако те наистина усвояваха, има икономически показатели, които щяха да сочат, че в момента икономическият ръст на България щеше да е поне с 20% по-висок, парите в обръщение щяха да са с поне 4 милиарда повече, но те не са, защото са раздадени под масата и оттам се изнасят по неведоми пътища извън страните – членки на Европейския съюз, за да не могат да бъдат проследявани. Ето това е истината.

Втора реплика? Дуплика, господин Андреев? Няма да ползвате. Други народни представители? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! И тук, както и в други текстове, виждаме буквалния превод на Директивата, преекспонирането й не смислово, а буквално. Никъде в Закона не видях, може аз само да не съм видял, но мисля, че няма, легална дефиниция на „целия жизнен цикъл”. Какво значи „целия жизнен цикъл”? И в т. 3 – „разумни усилия”: „изискваните от възложителя данни да могат да бъдат предоставени от страна на участниците при полагане на разумни усилия”. Има ли някъде легална дефиниция що е това „разумни усилия” в Закона за обществените поръчки и изобщо в в нашето право? Аз не знам какво значи „разумни усилия”. Може да има и неразумни усилия, а тогава отиваме в една медицинска терминология. Не бива в този Закон да се ползваме с такива термини, но нямат обяснения в българското право. Затова говорихме, че целият Законопроект, включително в обсъжданите членове, нямат смислово значение. И естествено тук се отваря вратата за корупционни практики и схеми, защото възложителят сам ще тълкува какво значи „разумни усилия” и кои усилия са разумни, кои са неразумни. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА Няма. Други народни представители? Няма желаещи. Дебатът е закрит. Предстои гласуване. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Георги Кадиев, което Комисията не подкрепя. Гласуваме, колеги.

подкрепя. Гласуваме, колеги. Гласували 81 народни представители: за 2, против 28, въздържали се 51. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Методи Андреев, неподкрепено от Комисията.

Подлагам анблок на гласуване наименованието на Глава осма „Критерии за възлагане на поръчките”, чл. 70 с неговото наименование и докладвания чл. 71, по който няма направени предложения и

Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 и не го подкрепя по т. 2. Предложението по т. 2 е следното: „2. В чл. 72, ал.

на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. (2) Обосновката по ал. 1 може да се отнася до: 1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод; 2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството; 3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите; 4. спазването на задълженията по чл. 115; възможността участникът да получи държавна помощ. (3) Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по ал. 2, на които се позовава участникът. може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. (4) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10. (5) Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС. (6) Възложителите са длъжни да уведомяват Европейската комисия за всички случаи по ал. 5. (7) Всички органи са длъжни при поискване и в рамките на своята компетентност да предоставят на възложителите, включително от други държави членки, информация, свързана със законови и подзаконови разпоредби, приложими колективни споразумения или национални технически отнасящи се до доказателствата и документите, представени във връзка с данните по ал. 2. „Глава осма – Процедури, използвани от публични възложители”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Глава осма, която става Глава девета да се измени така: „Глава девета – Процедури, прилагани от публични възложители. Правила за избор на процедура”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 73: „Правила за избор на процедура Чл. 73. (1) При възлагане на обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно открита или ограничена процедура. (2) Публичните възложители могат да изберат състезателна процедура с договаряне или състезателен диалог: 1. при поръчка, за която е налице някое от следните условия: а) потребностите на възложителя не могат да се удовлетворят без приспособяване на налични на пазара решения; б) обществената поръчка включва решение/решения, свързано/свързани с проектиране или иновации; в) обществената поръчка не може да бъде възложена, без да се провеждат преговори поради особени обстоятелства, свързани с характера, сложността или правната и финансовата рамка, или поради свързаните с тях рискове; г) техническите спецификации не могат да бъдат установени от възложителя с необходимата точност чрез препращане към стандарт, европейска техническа оценка, общи технически спецификации

или кандидатите или участниците не отговарят на поставените критерии за подбор, или за тях е налице някое от основанията за отстраняване от процедурата. (3) При партньорство за иновации, процедура на договаряне без предварително обявление и конкурс за проект се прилагат съответно разпоредбите на чл.78-80.” Изказвания? Господин Андреев.

е редакционно, не касае същността на предложения текст. Изброените норми – екологични, социални, трудови и така нататък, изразяват част от нормите, които могат да бъдат основни и водещи в една такава обществена поръчка. Обаче никъде в това изброяване не виждаме техническите норми, никъде не четем строителните норми, нормите, на които се базира изпълнението на самия проект, ако той е обект на обществена поръчка. Затова предложението, което правя, е точно в този смисъл – да се добавят необходимите норми и правила, необходимите норми и правила, които съответстват на естеството на обявената обществена поръчка. Ако това е за строителство на сграда – съответните норми за този тип сграда, ако е за съоръжения – съответните строителни норми за този тип съоръжения. Защото може да има следния случай: може да е дадена по-ниска цена на база на един недобре защитен проект, при който, да кажем, не са изпълнени важни строителни норми, освен всички норми, които се изброяват след това – екологични, социални, трудови. Това е смисълът на този текст. Пак казвам: той е чисто смислов, не е някакъв, който обръща значението на въпросния член. Моля Ви да разсъдите това, което Ви казвам, и да го

Благодаря, госпожо Председател. от получаването на искането да бъде предоставена подробна писмена обосновка. В ал. 3: „при необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация”, след „информация” да се постави запетая

Други народни представители? Няма. Дебатът е закрит. Преминаваме към гласуване. Първо, поставям на гласуване предложението на господин Гроздан Караджов и група народни представители в частта, в която Комисията не го подкрепя. Гласуваме неподкрепено предложение.

подлагам на гласуване предложението на господин Попов за допълнение на ал. 3 в чл. 72. В изречение второ след думите „при необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация” да се сложи запетайка вместо точка и да се запише: „която се представя в петдневен срок”,

чл. 72 с неговото наименование, наименованието на Глава осма „Процедури, използвани от публични възложители”, наименованието на Глава девета и чл. 73 с наименованието му и редакция на двата члена 72 и 73 по Доклада на Комисията. Гласуваме.

АЛЕКСАНДРОВА: „Открита процедура” – чл. 74. Предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители: „В чл. 74, ал. 4 текстът „които изискват спешно възлагане на поръчка” да отпадне”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 74: „Открита процедура Чл. 74. (1) Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура процедура е 35 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. (2) Срокът по ал. 1 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 15 дни, ако възложителят е публикувал обявление за предварителна информация и то: 1. 1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и 2. включва цялата информация по Част А, Раздел I от Приложение № № 4. (3) Срокът по ал. 1 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства, в съответствие с чл. 39, ал. 1, 2 8 - 13. (4) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на срока по ал. 1, възложителите могат да определят срок за получаване на оферти, не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. (5) В обявлението за обществена поръчка възложителят мотивира прилагането на ал. 4.” Член 75 – „Ограничена процедура”. Предложение от народния представител Гроздан Караджов и група народни представители: „В чл. 75, ал. 7 текстът „които изискват спешно възлагане на поръчка” да отпадне.” Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Методи Андреев: „В чл. 75, ал. 3 в края на изречението след израза „предварителен подбор” се добавя „по предварително обявени при откриване на процедурата критерии, отнасящи се до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или техническите и професионални способности на кандидата.” Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 75: „Ограничена процедура Чл. 75. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в ограничена процедура, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. (2) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на: 1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или 2. или 2. поканата за потвърждаване на интерес, когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация. (3) В ограничена процедура оферти подадат само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор. (4) Минималният срок за получаване на оферти при ограничена процедура е 30 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти. (5) Срокът по ал. 4 може да се съкрати, но не може да е по-кратък от 10 дни, при условие че възложителят е публикувал обявление за предварителна информация, което не се използва за оповестяване откриването на процедура, и то: 1. е изпратено за публикуване между 35 дни и 12 месеца преди датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване, и 2. включва цялата информация по Част А, Раздел I от Приложение № 4. (6) Срокът по ал. 4 може да се съкрати с 5 дни, когато възложителят е допуснал подаване на оферти с електронни средства в съответствие с чл. 39, ал. 1, 2 и 8 - 13. (7) При възникване на обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка, поради което е невъзможно спазването на сроковете по ал. 2 и 4, възложителите могат да определят: 1. срок за получаване на заявления за участие - не по-кратък от 15 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване; 2. срок за получаване на оферти - не по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти. (8) В обявлението за обществена поръчка възложителят възложителят мотивира прилагането на ал. 7. (9) Публичните възложители по чл. 5, ал. 2, т. 8, 9, 14 и 16 могат да определят срок за получаване на оферти и по споразумение с избраните кандидати след приключване на подбора. Споразумението е допустимо само ако на всички кандидати се предостави еднакъв срок за изготвяне и подаване на оферти. (10) Когато не се постигне споразумение по ал. 9, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Изказвания по членове 74 и 75? Имате думата, господин Караджов.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

този закон за узаконяване на корупцията, обаче оставаме без какъвто и да е разумен отговор от страна на който и да е било в залата.

се говори за такива обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка. Потърсих в Закона легално определение на това какво означава „спешно възлагане на поръчка”. И да Ви кажа, има какви ли не неща, включително пощенски услуги и така нататък, но за такова важно нещо, като това какво означава „обстоятелства, които изискват спешно възлагане на поръчка” и дума не се говори. Спешно възлагане на поръчка може да се наложи и когато възложителят си е клатил краката умишлено и изведнъж му се налага много спешно да реагира, защото е закъснял със срока. Тогава той пуска един много кратък срок. В този много кратък срок – който разбрал, който успял, се вмества, но най-вече подготвени с най-добра документация, с най-добри условия и така нататък са посветените предварително. Ако това не Ви звучи като пример за корупция, аз вече не се учудвам. Твърде много неща дотук изглежда не Ви звучат по този начин. Когато се предлага един чисто нов закон, за каквото този Закон претендира и каквото всъщност не е, той е нескопосан превод, продължавам да го твърдя, или законодателят някъде отзад, ако сте видели има много преходни разпоредби, в които се дават определения на определени термини, ще се каже какво е това, което изисква спешно възлагане на поръчка. Какво е това нещо, дето ще изисква спешно възлагане на поръчка? Или подобна норма трябва да звучи по начин, по който да отпраща към специален закон. Например трябва спешно да се направи пътя на магистрала „Хемус”. Много спешно трябва да се възложи! Нека да се запише в специалния закон, който обслужва Агенцията по пътищата, кои са тези спешни случаи, при които тя може да действа при съкратени срокове или

че не важи това. Наистина в специалните закони, според спецификата, трябваше да бъде определено какво е „спешна ситуация” – нека да я наречем. Когато в този Закон с една единствена фраза се каже „които изискват спешно възлагане на поръчки”, ние направо връчваме една покана на всички възложители: „Заповядайте! Минавайте целият влак поръчки – през спешните процедури! Там за една седмица ще можете да опаткате набързо всичките оферти и да си изберете тази, която на Вас най Ви харесва”, защото те ще са били предупредени месеци преди това. А пък глупаците нека да блеят! ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Караджов. Реплики? Заповядайте, господин Попов. Благодаря, господин Председател. Прав сте, колега Караджов, но тук освен спешността, в чл. 74, ако забелязвате, може би го пропуснахте, обвързваме датата с изпращането на обявлението – не със самото обявление, а с изпращането. Който узнал за изпращането, узнал, който не узнал в тези кратки срокове, очевидно и при една спешност няма да може да се класира за тази обществена поръчка. Абсурдно е да вменяваме на изпълнителя права, които произтичат от изпълнението или неизпълнението на задължение на възложителя – дали той ще изпрати и кога ще изпрати, но в същото време текат срокове за изпълнителя. Не от узнаването за обществената поръчка, а от изпращането има голяма разлика. В тази връзка като реплика, но правя и редакционни предложения. В чл. 74, ал. 1: „Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на публикуване”. Другото да отпадне. Респективно и в ал. 4: „по-кратък от 15 дни от датата на обявлението”, а не от „датата на изпращане на обявлението”. По този начин се създават едни огромни порти за корупция по отношение на обществените поръчки, наред с тази спешност, която правилно господин Караджов е предложил да отпадне, защото и тя няма легална дефиниция никъде в Закона. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Други реплики има ли?

В момента внасяме и гледаме Закон, който трябва да предотврати тези неща като корупция, да улесни процедурите, а тук всички колеги, които стават и говорят, говорят точно обратното. Аз много се притеснявам дали господин Караджов е запознат изобщо с процедурите за провеждане на обществените поръчки. В тези случаи, при В тези случаи, при спешни обстоятелства, се иска разрешение от Агенцията по обществени поръчки, които преглеждат обстоятелствата и си дават мнението дали може в случая, или не може. Веднага мога да Ви дам пример какво означава спешна поръчка. В някой град, който няма договор за снегопочистване и завали 20 см сняг, какво прави кметът – корупционна схема.

което пък като юрист не трябва изобщо да предлагате, защото знаете, че няма как да се случи, това би довело до съвсем голямо объркване на всички закончета, които гледаме. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Заповядайте, господин Караджов, за дуплика.

такъв огромен обем гафове в този Закон човек не може да го проследи и не може да изчете всичко, и да изчисти всичките недъзи.

По отношение на казаното от господин Иванов. Господин Иванов, ако завали сняг и няма фирма за почистване и са задръстени улиците, имаме някакъв вид бедствено положение. Кметът обявява със заповед аварийност на обстановката, не се провежда никаква поръчка, веднага започва да се чисти. Той си решава тези въпроси. Има ги тези изключения в Закона. (Реплика от народния представител Тук говорим за намаляване на срока. Толкова пъти е правена тази корупционна практика, че се надявах някой ден да хванем и да затворим тази врата. 11 изключения, на 11 различни места в този Закон сме отворили 11 различни врати за корупция. Още 11!

Ако четем чл. 75, ал. 3, ще видим, че това е много важна алинея, тъй като тя регламентира кои фирми могат да участват по-нататък. Казва: тези, които възложителят е поканил след извършен предварителен подбор. Ако прочетем текстовете, които досега сме гласували, никъде няма да намерим текст, който да се покрива с този израз. Никъде няма да намерим израз „предварителен подбор”. В Раздел чл. 59, ал. 1 има израз „критерии за подбор”. И понеже знаем как се четат тези текстове от чиновниците, съществува възможност, при която даден възложител да излезе извън критериите, определени в чл. 59, ал. 1, като се обоснове, че, видите ли, в чл. 75, ал. 3 законодателят е записал: критерии за предварителен подбор.

предложение – сега го правя тук, от трибуната, което изчиства изцяло този въпрос редакционно и не оставя вратичка на чиновника той да решава кое е критерий за подбор и кое е критерий за предварителен подбор. Предлагам следната редакционна промяна.

Действително това са точно трите критерия, които всяка фирма трябва във всеки един момент да покаже. Тогава няма да се мисли кое е това критерий за подбор и кое е критерий за предварителен подбор. Трябва да Ви кажа, че на тази база могат да станат изключително много злоупотреби.

Реплики? Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията и преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване предложението на Гроздан Караджов и група народни представители,

което не е подкрепено от Комисията. Гласували 80 народни представители: за 21, против 10, въздържали се 49. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложения, направени от парламентарната трибуна от народния представител Филип Попов. предложение е чл. 74, ал. 1 да придобие следния вид: „Минималният срок за получаване на оферти в открита процедура е 35 дни от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка.” Моля,

Процедура по прегласуване Гласуваме чл. 62 по доклада на Комисията.

Член 74 по доклада на Комисията е приет. Заповядайте, господин Ерменков. Предполагам

Много Ви моля, следващия път, когато го искате, го искайте така, че да става ясно, че е от трибуна, а не от място, защото ще започнем да се изказваме от място, ако това е нов почин. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Госпожа Александрова поиска прегласуване

предложение от народния представител Методи Андреев:

предложение от народния представител Методи Андреев, направено от парламентарната трибуна – чл. 75, ал. 3 да да изглежда така: „В ограничена процедура оферти подават само кандидати, които възложителят е поканил по извършен подбор по реда на чл. 59, ал. 1.” Моля, гласувайте.

и/или до икономическото и финансово състояние и/или до техническите и професионални способности на кандидата”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители.

потребности и необходимите характеристики на доставките, услугите или строителството и определя критерия за възлагане на поръчката. В документацията се посочват и минималните изисквания, на които трябва да отговарят офертите. Предоставената информация трябва да е достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на поръчката и да решат дали да участват в процедурата. (3) Минималният срок за получаване на заявления за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращане на: 1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или 2. поканата за потвърждаване на интерес – когато за оповестяване откриването на процедурата е използвано обявление за предварителна информация. (4) В състезателната процедура с договаряне само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори. (5) Минималният срок за получаване на първоначални оферти е 30 дни от датата на изпращане на поканата по ал. 4. (6) Сроковете по ал. 3 и 5 могат да се съкращават при спазване на условията по чл. 75, ал. 5 – 8. 5 – 8. (7) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти. (8) Преговорите могат да се проведат на последователни етапи, за да се намали броят на разглежданите оферти, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес. (9) Когато възложителят възнамерява да използва възможността по ал. 8, той посочва това в обявлението за обществената поръчка или в поканата за потвърждаване на интерес. (10) На всеки етап от преговорите възложителят информира писмено участниците в него за всички промени в техническата спецификация или в друг документ от документацията, когато е допустимо. Възложителят предоставя на участниците достатъчно време за отразяване на промени в офертите и представянето им. им. (11) Когато възложителят възнамерява да приключи поетапните преговори, той уведомява участниците и определя срок за представяне на окончателни оферти. В тези случаи възложителят проверява дали окончателните оферти отговарят на минималните изисквания и ги оценява въз основа на избрания критерий за възлагане. (12) Когато използва възможността по ал. 11 полученият брой оферти на крайния етап трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно оферти или допуснати кандидати. (13) Минималните изисквания, на които трябва да отговаря офертата, и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят. (14) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други. (15) Възложителят няма право да предоставя предложенията да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай. (16) Възложителят може да не провежда преговори и да възложи поръчката въз основа на предложенията в първоначално подадените оферти, когато е предвидил такава възможност в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или в поканата за потвърждаване на интерес.” Член 77 – „Състезателен диалог” – предложение от народния представител Методи Андреев: „В чл. 77, ал. 4 се добавя второ изречение със следния текст: „Критериите за извършване на предварителен подбор се обявяват при откриване на процедурата и се отнасят до правоспособността за упражняване на професионална дейност и/или до икономическото и финансово състояние и/или до техническите и професионални способности на кандидата”. Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 77: „Състезателен диалог Чл. 77. (1) Всяко лице може да подаде заявление за участие в състезателен диалог, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. (2) Възложителят посочва в обявлението и/или в описателен описателен документ своите потребности и изисквания, критерия за възлагане, показателите за оценка на офертите и индикативен график за провеждане на процедурата. (3) Минималният срок за получаване на заявления за участие е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществена поръчка за публикуване. (4) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да участват в следващия етап от процедурата – диалог. (5) По време на диалога могат да се обсъждат всички въпроси, свързани с поръчката с цел да се определят параметрите, които в най-голяма степен удовлетворяват потребностите на възложителя. (6) При провеждане на диалога възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други. други. (7) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник при провеждане на диалога, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай. случай. (8) Диалогът може да се проведе на последователни етапи, за да се намали броят на решенията за обсъждане, като се прилагат критерият за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението за обществената поръчка или в описателния документ. Когато възнамерява да провежда диалога на последователни етапи възложителят посочва това в обявлението или в описателния документ. (9) Възложителят провежда диалога до определянето на решението или решенията, които могат да удовлетворят неговите потребности. На крайния етап полученият брой решения трябва да гарантира реална конкуренция, доколкото са налице достатъчно решения, които удовлетворяват изискванията на възложителя или допуснати кандидати. (10) След обявяване на диалога за приключен възложителят уведомява всички участници, останали на последния етап, и ги кани да представят окончателни оферти, изготвени въз основа на решението или решенията, конкретизирани по време на диалога. Офертите трябва да съдържат всички задължителни елементи, необходими за изпълнение на поръчката. (11) При възлагане на обществена поръчка чрез състезателен диалог възложителят оценява офертите по критерия оптимално съотношение качество/цена и в съответствие с показателите, посочени в обявлението за обществена поръчка или в описателния документ. (12) Възложителят може да поиска офертите да бъдат разяснявани, уточнявани или подобрявани. Разясненията, уточненията и подобренията, както и предоставена допълнителна информация не трябва да променят основните характеристики (13) Възложителят може да проведе преговори с участника, представил оферта, която е с оптимално съотношение качество/цена, за да се потвърдят потвърдят финансовите ангажименти или други условия в офертата, като се уточнят окончателно условията на поръчката. Уточняването на условията не трябва да води до изменение по същество на основните параметри на офертата или на поръчката, включително определените потребности и изисквания в обявлението или в описателния документ, както и до нарушаване на конкуренцията или до дискриминация.

представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 78: „Партньорство за иновации Чл. 78. (1) Всяко Всяко лице може да подаде заявление за участие в партньорство за иновации, в което трябва да представи исканата от възложителя информация относно липсата на основания за отстраняване и съответствието му с критериите за подбор. (2) В документацията за обществената поръчка възложителят мотивира необходимостта от получаване на новаторска стока, услуга или строителство, както и невъзможността тя да бъде удовлетворена чрез наличните на пазара предложения. Възложителят описва своите потребности, като посочва кои елементи от описанието са минимални изисквания, на които трябва да отговарят всички оферти. Предоставената информация трябва да бъде достатъчно точна, за да могат заинтересованите лица да определят характера и обхвата на търсеното решение и да преценят дали да участват в процедурата. (3) В документацията за обществената поръчка възложителят определя правилата, приложими към правата върху интелектуалната собственост. (4) Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата партньорство за иновации е 30 дни от датата на изпращане на обявлението за обществената поръчка за публикуване. (5) При предварителния подбор възложителят преценява техническите и професионалните способности на кандидатите в областта на научноизследователската и развойната дейност и разработването и внедряването на новаторски решения. (6) Само кандидати, които възложителят е поканил след проведен предварителен подбор, могат да представят (7) Възложителят може да предвиди поетапно провеждане на преговорите, за да намали броя на офертите, като приложи критерия за възлагане и показателите за оценка, посочени в обявлението. Когато възнамерява да използва тази възможност, възложителят посочва това в обявлението. (8) Възложителят провежда преговори с участниците за подобряване съдържанието на първоначалните и последващите оферти, с изключение на окончателните оферти. (9) Минималните изисквания и показателите за оценка не подлежат на преговори и не могат да се променят. (10) При възлагане на обществена поръчка чрез партньорство за иновации възложителят оценява офертите само по критерия оптимално съотношение качество/цена. качество/цена. (11) При провеждане на преговорите възложителят гарантира равнопоставеност на участниците, като не предоставя информация по начин, който може да даде предимство на някои участници за сметка на други. (12) При провеждане на преговорите възложителят информира писмено всички участници, чиито оферти не са отстранени за всякакви промени в техническите спецификации или в друг документ от документацията за обществената поръчка, различен от този, в който се определят минималните изисквания. След внасянето на такива промени възложителят предоставя на участниците достатъчно време, за да променят и да представят представят отново изменените оферти. (13) Възложителят няма право да предоставя предложенията или друга конфиденциална информация, получена от участник в преговорите, на другите участници без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай. случай. (14) Договорът за партньорството за иновации цели разработването на новаторски продукт, услуга или строителство и последващото придобиване на получените в резултат на това доставки, услуги или строителство, при условие че те съответстват на нивата на изпълнение и на максималните разходи, договорени между възложителя и участника/участниците. (15) В договора за партньорство се урежда изпълнението на поръчката на последователни етапи съобразно стъпките в процеса на научни изследвания и иновации, които могат да включват производството на продуктите, предоставянето на услугите или извършването на строителството. (16) В договора за партньорство се определят междинните цели, които трябва да се постигнат, както и вноските за заплащане на съответно възнаграждение. (17) Възложителят гарантира, че различните етапи на партньорството отразяват степента на новаторство на предложеното решение и последователността на научноизследователските и иновационните дейности,

от даден партньор в рамките на партньорството, без изрично негово съгласие за всеки конкретен случай. (20) В случаите по ал. 16 възложителят може да приключи партньорството за иновации след всеки етап, а при партньорство за иновации с няколко партньори да намали техния брой, чрез прекратяване на отделните договори, ако е посочил тази възможност и условията за това в документацията за обществената поръчка.” „Процедура на договаряне без предварително обявление” По чл. 79 има предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 79: „Процедура на договаряне без предварително обявление Чл. 79. Публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в следните случаи: 1. при открита или ограничена процедура не са подадени оферти или заявления за участие или всички подадени оферти или заявления за участие са неподходящи и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени; 2. когато се поканят всички участници, чиито оферти в предходна открита или ограничена процедура отговарят на изискванията на възложителя, но надвишават неговия финансов ресурс; 3. поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител в някой от следните случаи: а) целта на поръчката е да се създаде или да се придобие уникално произведение на изкуството или творчески продукт; б) липса на конкуренция поради технически причини; в) наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост; 4. когато е необходимо неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства и не е възможно да бъдат спазени сроковете, включително съкратените, за открита, ограничена процедура или състезателна процедура с договаряне. Обстоятелствата, с които се обосновава наличието на неотложност, не трябва да се дължат на възложителя; 5. стоките – предмет на доставка, се произвеждат с цел изследване, експериментиране, научна или развойна дейност и са в количества, които не позволяват да се осигури достатъчна пазарна реализация или да се покрият разходите за научноизследователска и развойна дейност; 6. когато са необходими допълнителни доставки на стоки от същия доставчик, предназначени за частична замяна или допълване на наличните доставки или съоръжения, и смяната на доставчика води до несъвместимост или до съществени технически затруднения при експлоатацията и поддържането поради придобиване на стока с различни технически характеристики; 7. предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите; 8. при доставки или услуги, доставяни при особено изгодни условия от лице, което прекратява стопанската си дейност, както и от синдици или ликвидатори при производство по несъстоятелност, при наличие на споразумение с кредитори или друга сходна процедура, в която е лицето, в която е лицето, съгласно неговото национално законодателство; 9. услугата се възлага след конкурс за проект, проведен по реда на закона, като се изпращат покани за участие в преговорите на класирания участник или на всички класирани участници в съответствие с условията на конкурса; 10. когато е необходимо повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител на първоначалния изпълнител, при наличие на следните условия: а) първоначалната поръчка е възложена с открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне, състезателен диалог или партньорство за иновации; б) в обявлението на първоначалната поръчка е посочена възможността за повторно възлагане, както и обемът или количеството на възможното допълнително строителство или услуги и условията, при които те ще се възлагат; в) общата стойност на новата поръчка е включена и е посочена при определяне стойността на първоначалната; г) новата поръчка съответства на основния проект, в изпълнение на който е възложена първоначалната поръчка. (2) Възложителят може да прилага ал. 1, т. 3, букви „б” и „в” само когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. (3) Продължителността на договорите за поръчки по ал. 1, т. 6, включително при периодично повтарящи се договори за такива поръчки, не може да години. (4) В случаите по ал. 1, т. 7 договорът се сключва по правилата на съответната борса. (5) Повторното възлагане на строителството или услугите по ал. 1, т. 10 може да се приложи не по-късно от три години след сключване на първоначалния договор. (6) С решението за откриване на процедурата възложителят мотивира приложимото основание по ал. 1. (7) ал. 1. (7) Условията и редът за провеждане на процедурата се определят с правилника за прилагане на закона.” „Конкурс за проект” Има предложение от народния представител Методи Андреев: „В чл. 80, ал. 6 се добавя второ изречение със следния текст: „В състава на журито поне половината от членовете трябва да бъдат компетентни и правоспособни специалисти по темата на проекта, по възможност

Когато конкурсът за проект се провежда с ограничен брой участници, възложителят определя ясни и недискриминационни критерии за намаляване броя на кандидатите. В този случай проекти могат да представят само кандидатите, които са били поканени от възложителя. Броят на поканените кандидати трябва да е достатъчен, за да се гарантира реална конкуренция. (7) Конкурсът се провежда от жури, което е независимо при вземането на решения

За изказване думата има народният представител Филип Попов.

това, че се бърза да бъде приет този Закон и на второ четене, но в крайна сметка ние сме на второ четене, има предложения, които не са подкрепени от Комисията. Току-що колежката изчете от чл. 76 до следващата глава, до чл. въпреки че имаше предложения. Моля Ви да спазваме Правилника – на второ четене се приема текст по текст, член по член. На практика аз сега искам да се изкажа по чл. 76 и

в ал. 3: „Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата е 30 дни от датата на изпращането”. Правя редакционно предложение да е: „30 дни от датата на получаването на обявлението”, респективно по-долу „на поканата”; чл. 5: „Минималният срок за получаване на първоначалните оферти е 30 дни от датата на получаване на поканата по ал. 4”. Никъде в българското право – в ГПК, в НПК, в Административнопроцесуалния кодекс няма срокове, които да текат, да са правно релевантни по отношение на изпращането, винаги се обвързва с получаването. Дори тук, в Народното събрание, когато приемем определен закон, се обявява в „Държавен вестник” от деня на обнародването или така наречения „вокацио легис” – той се предполага, за да могат адресатите, правните субекти да се запознаят със съответния текст. Респективно тук говорим за покана или за обявление – не може да обвързваме тяхната правна сфера с възможността възложителят да изпрати или да не изпрати определена покана, и не се знае тази покана дали изобщо ще бъде получена от изпълнителя. Затова правя и и предложението. Нека да не излизаме от рамките на процеса в българското право и да въвеждаме такива нови преклузивно, защото тук се касае за преклузивни срокове – 30 дни. Обаче откога текат тези срокове – от изпращането на поканата, узнал ли е изпълнителят за това изпращане, достигнало ли е до него?! Той не може да се намесва в правната сфера, в правоспособността на възложителя, но в същото време е пасивна страна, чиито интереси по никакъв начин не могат да бъдат защитени с тези текстове. Пак повтарям: това отваря огромна врата за корупционни схеми, защото – кой, кога е изпратил поканата, дали тя е стигнала, до кого я е изпратил, това вече е един голям въпросителен. ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Попов. Реплики имате ли? Не. За изказване – народният представител Методи Андреев. Уважаеми господин Председател, ще оттегля предложенията по чл. 76, ал. 4 и чл. 77, ал. 4 не защото смятам, че не са правилни и състоятелни, защото виждам, че ние тук, народните представители, следваме стриктно какво е правила Комисията.

Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Методи Андреев, направено по чл. 80, което не е подкрепено от Комисията. Гласували

Гласували 70 народни представители: за 7, против 3, въздържали се 60. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване първото предложение, което току-що направи народният представител Филип Попов в чл. 76, ал. 3 – „Минималният срок за получаване на заявление за участие в процедурата е 30 дни от датата на получаване на...”.

Същото впрочем е и предложението по ал. 5. Гласуваме предложенията направени от народния представител Филип Попов – в ал. 3 и в ал. 5 на чл. 76, думата „изпращане” да бъде заменена от думата „получаване”.

Сега подлагам на гласуване членове от 76 до 80 включително, по доклада на Комисията. Всички те са подкрепени текстове на вносителя и редактирани от Комисията. (Шум и реплики.) Гласуваме членове от 76 до 80 по доклада на Комисията. След това всеки, който иска отрицателен вот, по който и да е от тези членове, ще разполага с времето за всеки един член поотделно.

Членове от 76 до 80 включително, са приети. Продължаваме, госпожо Александрова. девета – Техники и инструменти за електронни и комбинирани поръчки”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на Глава девета, която става Глава десета, да се измени така: „Глава десета – Специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки”. „Раздел I – Рамково споразумение”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел I. Член 81 – „Общи изисквания”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 81: „Общи изисквания Чл. 81. (1) Възложителите могат да сключват рамкови споразумения въз основа на процедурите, предвидени в закона, и при наличие на предпоставките за тяхното провеждане. (2) Рамково споразумение е споразумение, сключено между един или повече възложители и един или повече изпълнители с цел да се определят условията на поръчките, които ще се възложат през определен период, включително относно цените, а при възможност и предвидените количества. (3) Срокът на рамковото споразумение, сключено от публичен възложител, не може да бъде по-дълъг от 4 години, а от секторен възложител – 8 години. (4)Срокът по ал.3 мже да бъде по-дълъгпри изключителни случаи и по причини, свързани с предмета на рамковото споразумение. Възложителят посочва мотивите за това в обявлението. (5) В случаите на рамково споразумение, сключвано за нуждите на няколко възложители или от централен орган за покупки, в обявлението за обществена поръчка и в рамковото споразумение следва да се посочи кръгът от лица, които могат да се ползват от него. (6) След сключване на рамково споразумение не се допуска включването Възложителите нямат право да използват рамковите споразумения по начин, който предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.” Член 82 – „Сключване на договор в резултат на рамково споразумение”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 82: „Сключване на договор в резултат на рамково споразумение Чл. 82. (1) Когато в рамковото споразумение са определени всички условия, възложителят сключва договор за обществена поръчка, като прилага тези условия. В случай че рамковото споразумение е сключено с повече от един изпълнител, в него трябва да са определени да са определени условията, въз основа на които ще бъде определен изпълнителят по всеки конкретен договор. (2) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с едно лице, възложителят писмено изисква от това лице да допълни своята оферта. (3) Когато в рамковото споразумение не са определени всички условия и то е сключено с повече от едно лице, за всеки договор, който предстои да бъде възложителят провежда вътрешен конкурентен избор за определяне на изпълнител. (4) В рамките на вътрешния конкурентен избор възложителят: 1. отправя писмена покана до лицата по рамковото споразумение; 2. определя подходящ срок за получаване на оферти, като взема предвид сложността на предмета на поръчката и времето, необходимо за изготвяне на офертите; 3. съхранява офертите до изтичането на срока за получаването им; 4. назначава комисия, която разглежда и класира офертите; 5. определя с решение изпълнител на обществената поръчка въз основа на определения критерий за възлагане на поръчката и сключва договор или преустановява вътрешния конкурентен избор. (5) Възложителят посочва в обявлението, в документацията за обществена поръчка и в рамковото споразумение критерия, въз основа на който ще се провежда вътрешен конкурентен избор, а когато е приложимо – и показателите, и методиката за оценка на офертите. (6) За провеждане на вътрешен конкурентен избор възложителят може да приложи показателите и методиката за оценка, използвани за сключване на рамковото споразумение, да ги прецизира, когато е необходимо, или да включи нови показатели и методика, когато това е подходящо. (7) Възложителят може да проведе вътрешен конкурентен избор и когато е сключил рамково споразумение с повече от едно лице, в което са определени всички условия, само ако го е предвидил в документацията на обществената поръчка за сключване на рамковото споразумение. Тази възможност се прилага и по отношение на отделни позиции от рамковото споразумение. (8) В случаите по ал. 7 възложителят посочва в документацията обективни критерии, въз основа на които се взема решение за провеждане на вътрешен конкурентен избор или директно прилагане на условията по рамковото споразумение, както и кои от договорените показатели ще бъдат обект на вътрешен конкурентен избор. (9) В случаите на сключване на договор въз основа на рамково споразумение страните нямат право да променят съществено по смисъла на чл. 116, ал. 5, условията, определени в него.” наименованието на Глава девета, която става Глава десета, наименованието на Раздел I, както и членове 81 и 82 по доклада на Комисията. Гласували

Динамичната система за покупки (ДСП) е изцяло електронен процес, който възложителите могат да използват при често осъществявани поръчки, чиито типови характеристики отговарят на изискванията на възложителите. (2) Динамичната система за покупки е отворена през целия си срок на действие за всеки кандидат, който отговаря на критериите за подбор. Достъпът и участието в нея са свободни и безплатни за всички заинтересовани лица. (3) Динамичната система за покупки може да бъде обособена по отделни категории, които могат да се основават на максимално допустимия размер на очакваните конкретни поръчки, конкретен географски район, в който те ще се изпълняват, или на други обективно определени характеристики, свързани с предмета на поръчката. (4) Всички кандидати, които отговарят на критериите за подбор, се включват в ДСП. Възложителите нямат право да ограничават броя на кандидатите в нея. (5) Когато възложителят е разделил ДСП на отделни категории, за всяка категория определя нейните характеристики и приложимите критерии за подбор. (6) Обменът на информация при възлагането чрез ДСП се осъществява единствено с електронни средства при условията на чл. 39. чл. 39. (7) Динамична система за покупки не се прилага при поръчки в областите отбрана и сигурност.” Член 84 – „Създаване на динамична система за покупки”. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 84. Член 85 – „Включване на кандидати в динамичната система за покупки”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 85: „Включване на кандидати в динамичната система за покупки Чл. 85. (1) Всяко лице може да подаде заявление за включване в ДСП в рамките на срока на нейното действие. (2) Минималният срок за получаване получаване на заявления за включване в ДСП е 30 дни от датата на изпращане на: 1. обявлението за обществена поръчка за публикуване, или 2. поканата за потвърждаване на интерес, когато като покана за участие в процедура се използва обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление. (3) В срок 10 работни дни от получаване на заявлението възложителят взема решение относно включването на кандидата в ДСП, като прилага обявените критерии за подбор. В случай че е необходимо извършване на допълнителна проверка относно изпълнението на критериите за подбор, срокът може да бъде удължен до 15 работни дни. (4) В документацията за обществена поръчка възложителят може да определи срок за разглеждане на заявления, заявления, по-дълъг от 10 работни дни, ако до изтичането на определения срок няма да бъде изпращана покана за представяне на оферти за възлагане на първата конкретна поръчка. (5) Възложителят няма право да изпраща покана за представяне на оферти за първата конкретна поръчка преди да разгледа всички получени заявления за участие в срока по ал. 2.” „Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 86: „Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки Чл. 86. (1) При възлагане на обществени поръчки чрез ДСП се прилагат правилата за ограничена процедура. (2) Възложителят отправя едновременно писмена покана до всички допуснати кандидати да подадат оферта за всяка конкретна поръчка в рамките на ДСП по реда на чл. 34. Когато ДСП е разделена на категории, поканата се отправя до кандидатите, включени в съответната категория. (3) След изпращането на поканата за представяне за представяне на оферти за първата конкретна поръчка не се определят нови срокове за получаване на заявления за участие. (4) Срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 10 дни от датата на изпращане на поканата за представяне на оферти. оферти. (5) Срокът по ал. 4 може да бъде определен по взаимно споразумение между възложителя и допуснатите кандидати, при условие че всички допуснати кандидати разполагат с еднакво време, за да изготвят и представят своите оферти. (6) Възложителят определя изпълнителя на поръчката в съответствие с критерия за възлагане и показателите за оценка на офертите, посочени в обявлението или в поканата за потвърждаване на интерес, когато създаването на ДСП е обявено чрез обявление за предварителна информация или периодично индикативно обявление. (7) Когато е необходимо, показателите за оценка на офертите могат да се формулират по-точно в поканата за представяне на оферти.”

По всяко време в срока на действие на ДСП възложителят може да поиска от кандидатите да представят документи за доказване на обстоятелствата, включени в ЕЕДОП, освен в случаите по чл. 67, ал. 8. (4) Възложителят взема решение за прекратяване на участието в ДСП, когато в резултат на действията по ал. 1-3 се установи, че кандидатът не отговаря на условията за включване

на чл. 89: „Общи изисквания Чл. 89. (1) Електронният търг е повтарящ се електронен процес, който започва след първоначална цялостна оценка на офертите и позволява те да бъдат класирани чрез методи за автоматично оценяване на представените в офертите нови, по-ниски цени и/или нови стойности, засягащи определени елементи от офертите. (2) Не могат да бъдат обект на електронен търг обществени поръчки за услуги и строителство, които имат за предмет интелектуална дейност, включително дейности по проектиране на строителни обекти, и които не подлежат на автоматична оценка с електронни средства. (3) Възложителите могат да изберат изпълнител на обществена поръчка чрез електронен търг, когато техническите спецификации на обществената поръчка могат да бъдат точно определени, включително в случаите на вътрешен конкурентен избор, провеждан за възлагане на поръчка по рамково споразумение. (4) Възложителите могат да провеждат електронен търг при възлагането на поръчка чрез открита процедура, ограничена процедура, състезателна процедура с договаряне или процедура на договаряне с предварителна покана за участие. (5) Възложителите могат да провеждат електронен търг и в случаите на възлагане на обществена поръчка в рамките на ДСП. (6) Електронният търг не може да се прилага, ако предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.” Член 90 – „Провеждане на електронен търг”. Предложение от народния представител Данаил Кирилов и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 90: „Провеждане на електронен търг Чл. 90. (1) Провеждането на електронен търг се основава на: 1. цени, когато поръчката се възлага единствено въз основа на цената; 2. цени и/или нови стойности на показателите, когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена или най-нисък разход, при използването на подход за разходна ефективност. (2) Използването на електронен търг се посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в поканата за потвърждаване на интерес. (3) В документацията за обществената поръчка, свързана с провеждане на електронен търг, се включва най-малко следната информация: 1. показателите за оценка на офертите, които ще бъдат предмет на електронен търг, при условие че тези показатели са количествено определими и могат да се изразят в цифри или в проценти; 2. стъпката, мерната единица и други технически параметри, свързани с автоматичното подаване и оценяване на офертите, а когато е приложимо – минимални и/или максимални стойности на показателите по т. 1, които могат да бъдат предлагани; 3. информацията, която ще бъде предоставена на участниците в хода на електронния търг, и когато е необходимо – кога ще им бъде предоставена; 4. информацията, свързана с реда за провеждане на електронния търг; 5. условията, при които участниците могат да подават нови предложения; 6. информация, свързана с използваното електронно оборудване, както и редът, условията и техническите изисквания за свързване. (4) Преди провеждане на електронен търг назначената комисия извършва първоначална оценка на офертите в съответствие с избрания критерий (5) Възложителят изпраща чрез електронни средства едновременно покана до всички участници, чиито оферти са допуснати. (6) Поканата по ал. 5 съдържа: 1. резултата от първоначалната оценка на всяка оферта; 2. реда за свързване към използваното електронно оборудване; 3. дата и час за начало на електронния търг; 4. начина на приключване на електронния търг. (7) Когато критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена, поканата по ал. 5 съдържа и математическата формула, приложимите показатели, тяхната тежест и мерните единици. Когато са предвидени варианти, за всеки от тях се изготвя отделна формула. (8) Електронният търг може да се проведе на последователни етапи, като на всеки етап може да се обявява броят на участниците. (9) Електронният търг не може да започне по-рано от два работни дни след датата на изпращане на поканите. (10) Провеждането на електронния търг се организира по начин, който дава възможност на всеки участник да определи относителното си място в класирането във всеки момент. момент. (11) При условие че е предвидено в поканата, на участниците може да се предостави информация за предложени в хода на търга цени или стойности от другите участници. (12) Предоставянето на информация в хода на електронен търг не може да води до разкриване на самоличността на участниците.”

За днес приключваме. Утре продължаваме с чл. 91 от същия Законопроект. Закривам заседанието.